nastavljamo rad Prve sednice Narodne skupštine Republike Srbije.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 134 poslanika.Radi

uslove za rad Narodne skupštine u smislu člana 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine.Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju narodni poslanici Žarko Obradović, Konstantin Arsenović, Stefana Miladinović, Gordana Čomić, Vesna Marjanović i Nataša Vučković.Primili ste Predlog odluke o izboru članova zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.Pre otvaranja jedinstvenog pretresa, podsećam vas na ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe koje iznosi pet časova.Molim poslaničke grupe ukoliko to već nisu učinile da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.

mora.Saglasno članu 192. stav 3. Poslovnika, otvaram jedinstveni pretres o Predlogu odluke.Kao predlagač neću uzimati reč zato što ovaj predlog usaglašen sa šefovima poslaničke grupe, odnosno ovlašćeni predstavnicima poslaničkih grupa i potpredsednikom Veroljubom Arsićem.Izmene

li se neko javlja za reč od ovlašćenih predstavnika?Reč ima šef poslaničke grupe, Vojislav

ja jednostavno ne mogu da prećutim nešto, ne bi mi savest ostala mirna, ne bih mogao da spavam ako vam ne bih iskreno jutros rekao o kom se problemu radi.Mi imamo jedan odbor koji se zove Odbor za kontrolu službi bezbednosti. To je u svim parlamentarnim demokratijama veoma važan odbor jer parlamentarne demokratije najviše ugrožava izvršna vlast, a sredstva izvršne vlasti kojima se ugrožava demokratija, najčešće su razne službe bezbednosti. Tako je u Americi, tako je u Velikoj Britaniji, u Francuskoj, u Nemačkoj, itd.Te službe bezbednosti kao instrument izvršne vlasti često nastoje i uspevaju da se osamostale, da igraju sopstvenu igru i zato je od svih parlamentarnih obaveza u kontroli izvršne vlasti najvažnija kontrola službi bezbednosti.Mi moramo da kontrolišemo naše službe bezbednosti, a sa njima imamo strašno negativno iskustvo, kroz celi 19, kroz celi 20. vek i evo na početku 21. veka. Uvek su te službe bezbednosti bile više ili manje nekontrolisani instrument izvršne vlasti i uvek u svakoj fazi državnog razvoja, one su pokazivale težnju da se osamostale.Parlamentarna tela koja bi kontrolisala njihov rad, dugo nisu uopšte postojala, a kada su formirana, onda je njihov rad bio do kraja formalizovan. Da ne bi to bio slučaj i sada, veoma je važno kakav je sastav Odbora za kontrolu službi bezbednosti, da li su to ljudi od integriteta, da li su to ljudi za kojima se vuku neke kriminalne afere, da li su to ljudi koji mogu biti ucenjeni, da li su to ljudi koji mogu da se priklone nekom pritisku sa strane ili ne, da li su ljudi koji imaju moralni integritet na kraju krajeva.Ja naravno neću da sumnjam u celi sastav predloženog Odbora za kontrolu službi bezbednosti da postoji problem ja ću vam izneti samo na osnovu prvog primera, na osnovu činjenice da je Igor Bečić predložen za člana tog odbora i kako se čulo u kuloarima predviđen za predsednika odbora.Vi znate kakve su afere sa njim povezane. Vi znate za problem njegove lažne fakultetske diplome, a evo na prošloj sednici Narodne skupštine je slagao da nikada nije

može li takav čovek biti član Odbora za kontrolu službi bezbednosti? Može li on biti otporan na pritiske službi, na podmetanja službi? Te službe imaju čitav spektar metoda delovanja za koje mi možda i ne znamo još, od kojih bi se naježili, digla bi nam se kosa na glavi i kada imaju nekoga ko ima sve predispozicije da bude pion, rad odbora će biti do kraja formalizovan.Zašto sam se javio za reč? Nećemo odustajati od dogovora koji je postignut, ali ovo je apel parlamentarnoj većini da u toku prve pauze razmotri da li joj baš odgovara ovakav predstavnik u Odboru za kontrolu službi bezbednosti ili ne.

Moram da se javim po Poslovniku gospođo Gojković, dostojanstvo Narodne skupštine. Ja mislim da je uobičajena parlamentarna praksa da se ne komentarišu personalna rešenja koja su dale poslaničke grupe kada je reč o radnim telima Narodne skupštine i poslanička grupa

krajnje ne primereno i na jedan ružan način ophodio i izražavao, na kraju krajeva o svom kolegi ovde u Narodnoj skupštini.Ako bismo krenuli u tu vrstu rasprave, ja bih kao predsednik poslaničke grupe mogao da postavim pitanje da li sam gospodin Šešelj ima kredibilitet da bude član Odbora za kontrolu službi bezbednosti zato što sam čitao neke dokumente da je svojevremeno bio saradnik Centra državne bezbednosti u Sarajevu, pod kodnim imenom „magistar“, sada ako krenemo tako i ako počnemo da vršimo političku anatomiju svakog člana odbora od odbora do odbora, onda mislim da ova rasprava može da ode u nekom potpuno drugačijem smeru.Dakle, svaka poslanička grupa je imala pravo da predloži svoje poslanike za članove, odnosno zamenike članova odbora. To je uradila svaka poslanička grupa. Nijedna poslanička grupa i tu želim da iskažem posebnu zahvalnost gospođi Gojković, evo završavam gospođo Gojković, želim da vam uputim jednu zahvalnost zato što ste zaista do kraja poštovali Poslovnik kada je u pitanju pravo poslaničkih grupa da predlažu članove, odnosno zamenike članova odbora. Nijedna poslanička grupa ne može da se požali da joj je bilo koje pravo uskraćeno onoliko koliko im mesta pripada, toliko mesta su i dobili. **Maja

Hvala.Mi danas treba da završimo konstitutivnu sednicu koju smo započeli pre nekih 20 dana. Napravili smo pauzu pre više od 15 dana kako bi došli do ove tačke danas. Dogovor o sastavu odbora napravljen je za jedan dan. Mislim da smo ovaj posao mogli mnogo ranije da završimo.Međutim, ovaj posao konstituisanja nije završen do kraja, zato što nedostaje jedna stvar, a to je dogovor o predsednicima radnih tela Skupštine. Kada smo imali konsultacije sa potpredsednikom Arsićem, on je rekao da nema mandat da razgovara o predsednicima odbora, da ćete to uraditi vi na nekim konsultacijama. Mi danas treba da glasamo za članove odbora, to jeste, da radi skupštinski saziv ovde u plenumu. Predsednike odbora bira svaki odbor, ali se uvek znalo kada se usvajala odluka o članovima odbora, ko će predsedavati kojim odborom.Meni je žao što danas nemamo taj dogovor. Nije ovo ni vama, ni meni, ni većini poslanika prvi mandat pa da ne znamo da je taj deo uvek bio dogovoren u trenutku kada se donosila i odluka o sastavima odbora. Ne znam koliko će nam još trebati vremena da završimo konstituisanje, pravljenje tog dogovora, kao i dogovora o delegacijama, jer danas na konstitutivnoj sednici nema kao tačke dnevnog reda izbor delegacija. Bojim se da će nam to uzeti još vremena.Sve ovo govorim zato što je prošlo dva meseca od izbora. i dalje nemamo predlog za izbor nove Vlade, a verujem, kada dođe taj predlog, kao što smo slušali ovde u prvom delu ove konstitutivne sednice, stalno se govorilo o nekoj brzini, o potrebi da brzo radimo, da radimo dan, noć, do ponoći, dva, tri, ne znam ni ja koliko ujutru, da onda 15 dana ne bi radili ništa ovde u plenumu.Ja vas molim kao predsednicu da obavimo te konsultacije. Jedan dan nam je trebao da napravimo ovaj dogovor. Verujem da su svi racionalni i razumni, uz pomoć matematike i dobre volje, verujem da vrlo brzo možemo da dođemo i do dogovora o predsednicima odbora, da završimo konstituisanje i da konačno sačekamo i dočekamo mandatara sa predlogom svoje Vlade. Hvala.

predsednik jednog odbora iz vladajuće većine, zamenik iz opozicije, i to ne možemo da uradimo još uvek u ovom momentu. Imamo dogovor za administrativno-budžetska pitanja, za Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo i pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu. Ta tri odbora moramo da imamo uopšte da bi pristupili izboru Vlade. Ne znam još uvek da li će biti predloga izmena Zakona o Vladi i sličnim pratećim propisima, tako da ćemo sačekati sa konstituisanjem ostalih odbora, jer oni nam trebaju za predloge zakona, uglavnom.Da

Poštovane kolege narodni poslanici, pre svega, želeo bih sve da vas pozdravim, a zatim da se veoma kratko u ime poslaničke grupe poslaničke grupe Dveri osvrnem na nešto što u ovom predlogu nije sporno i nešto što po našem mišljenju u ovom predlogu ipak jeste sporno.Mi ćemo, naravno, podržati ovaj predlog kao zajednički dogovor svih poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini Republike Srbije u cilju ravnopravne zastupljenosti svih predstavnika poslaničkih grupa prema izbornim rezultatima i broju mandata u Skupštini u svim skupštinskim odborima. To nije sporno i zaista imamo predstavnike u devet skupštinskih odbora, kako nam i sleduje po onom rasporedu koji ste napravili, da imamo.Međutim, ono što, čini mi se, nije konstatovano jeste da ste ipak vi pravili raspored u kojim to odborima opozicija može da bude, u kojim to odborima opozicija, da tako kažemo, ne može da bude. Jasno je da mi sa devet mogućnosti da imamo predstavnike u odborima, u nekima ćemo imati, u nekima nećemo imati, od ukupno tih

To je moje vreme. Dozvolite da ga ja koristim onako kako ja mislim da treba. **Maja Gojković** Vidite, samo nešto da vam objasnim, isključiti ću vas dok ne shvatite šta je ovo. Morate govoriti o tački dnevnog reda. Nema – to je moje vreme, pa vi 20 minuta raspravljate o tome da li neko dobacuje ili ne dobacuje. To sve piše u Poslovniku.

vi ste mi isključili mikrofon bez ikakvog razloga. Sve vreme sam govorio o tački dnevnog reda, o podeli mesta u odborima Skupštine Srbije.

zapravo upozorite svakog narodnog poslanika koji ometa govor drugog narodnog poslanika.Ali, da se vratimo na temu. Dakle, tačno je da su sve poslaničke grupe ispoštovane i da su dobile onoliko mesta u odborima koliko im po rasporedu pripada. Konkretno, poslanička grupa Dveri u devet odbora ima pravo na svoje članove i zamenike članova. To nije nesporno. Zbog toga ćemo mi glasati za ovaj zajednički dogovor, jer ne želimo da potcenimo odbore koje smo dobili, već želimo da damo svoj maksimum u radu tih odbora, bez obzira što smatramo da je nekorektno od strane vladajuće većine da nas liši praktično svih najvažnijih skupštinski odbora, što sam želeo konkretno i da dokažem, čitajući nazive odbora u kojima nemamo članove.To su: Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Odbor za spoljne poslove, Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, Odbor za kulturu i informisanje, Odbor za evropske integracije, Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja i Odbor za kontrolu službi bezbednosti.Dakle, bilo je veoma važno da u ime naše poslaničke grupe konstatujemo i da se to javno zna da je vladajuća većina ona koja kreira ko će dobiti koja mesta u kojim odborima. Dakle, nema ovde dogovora, ovde ima nametanja sa vaše strane i vi ste rekli – izvolite, ovo je vaših devet odbora i lišili nas praktično sedam, osam najvažnijih skupštinskih odbora. Mi smo rekli u redu. Nećemo potceniti ni jedan odbor koji ste nam dodelili. Imenovali smo, tj. predložili za imenovanje članove i zamenike članova iz redova poslaničke grupe Dveri, ali je moja obaveza kao predsednika poslaničke grupe da konstatujem ponašanje vladajuće većine koja je očito želela da u odborima, koji su apsolutno najvažniji u ovoj Skupštini, predstavnici Dveri nemaju svog člana i zamenika člana i već sam nabrojao koji su to odbori.Sami ste sada nabrojali tri najvažnija odbora koja moraju hitno da se formiraju i da rade da bi Vlada uopšte bila moguća. Ni u jednom od ta tri odbora poslanička grupa Dveri nema svog člana i zamenika člana.Dakle, veoma je jasno da ste selektivno i gledajući pažljivo odmeravali kome ćete šta dodeliti i kome šta nećete dodeliti i da ste namerno, rekao bih, izbegli da u glavnim odborima uopšte date šansu poslanicima Dveri, da se njihov glas tamo čuje kao punopravnih članova i zamenika članova.Mi ćemo naravno iskoristiti mogućnost Poslovnika da prisustvujemo sednicama svih skupštinskih odbora u kojima nemamo svog člana ili zamenika člana. Iskoristićemo mogućnost koju nam Poslovnik daje i da govorimo na kraju rasprava na svim tim skupštinskim odborima, pošto smo, naravno, detaljno proučili Poslovnik i odlično ga poznajemo, što ćete se uskoro veoma lepo i uveriti, zato sam vam i skrenuo pažnju da ga i sami morate poštovati.Dakle, da ne bude da ste vi neka korektna vlast koja sve vrlo korektno i fino radi, kao što vi želite da se predstavljate. Dakle, vi ste vrlo selektivno dodelili mesta u odborima, izbegli ste da u svim ključnim skupštinskim odborima imate imate člana i zamenika člana iz redova poslaničke grupe Dveri, ali uprkos tome mi ćemo glasati za ovaj zajednički predlog, kako ne bismo potcenili značaj drugih skupštinskih odbora u koje ste nas praktično vi delegirali. Iako smo mi dali predloge u kojih devet odbora želimo da budemo članovi, vi naravno više od polovine tih predloga niste ispoštovali i dodeli ste nam odbore koje vi mislite da treba.Razumljivo je da vi kao većina možete da probate na sve načine da eliminišete opoziciju, da vrdate od toga da čujete glas opozicije, da dobacujete, da galamite, da na razne druge načine onemogućavate reč opozicije, ali prosto to neće biti moguće.Želim da izrazim želju narodnih poslanika iz redova poslaničkog kluba Srpskog pokreta Dveri da redovno prisustvuju svim skupštinskim odborima, i gde imamo, i gde nemamo člana i zamenika člana i da na taj način damo svoj doprinos u radu svih skupštinskih odbora i da se na taj način čuje dodatni glas opozicije u radu svih skupštinskih odbora. Hvala. predstavnik vladajuće većine, ali bih vas molila da pročitate dobro član 23. i sve je urađeno u skladu sa Poslovnikom, a rezultati izbora se naravno razlikuju. Neko ko je dobio

do sledećih izbora, a onda se ponovo dele odbori, tako da niko nije imao nikakvu nameru da zakine vašu političku opciju da učestvuje u nekakvim odborima, ali o tome ne odlučujemo mi, nego odlučuju građani Srbije na izborima i sve lepo piše u članu 23,

za vreme govora narodnih poslanika ili drugih učesnika u pretresu nije dozvoljeno dobacivanje.“ Vi ste malopre rekli da je to dozvoljeno. Nov sam ovde u Skupštini, pa ako biste mogli da objasnite da li je dozvoljeno ili nije dozvoljeno? **Maja

jako je teško da neko bude zadovoljan, odnosno da svi budu zadovoljni kada se raspoređuju mesta u odborima.

sa poslaničkim grupama, nego sa predstavnicima poslaničkih grupa koji su izabrani sa jedne liste i onda ako je nešto pripadalo Dverima, nije moglo DSS ili obrnuto. Mislim Mislim da je bilo sasvim pošteno tako da nastupimo i da na takav način dođemo do nekog dogovora. Broj članova u odborima ne određuje ni vladajuća većina, određen je na izborima 24. aprila i toga moraju svi da budu svesni.Po članu 23. stav 2. mora da postoji određena većina u odboru, i to je poštovano. Broj mandata po odborima na osnovu broja poslanika u poslaničkim grupama je maksimalno ispoštovan. Šta nismo mogli samo da ispoštujemo? To što od jednom, kada se završe izbori, ima neka poslanička grupa više. Te greške su tako male

izborima.Izvinite, vodili smo računa da ispoštujemo volju građana i jednostavno nije to mesto moglo da pripadne nekom drugom iz opozicije ko je slabiji prilikom pravljenja predloga. Mogu stranke, poslaničke grupe da ustupe jedni drugima. Uopšte nije problem, podržaćemo te predloge, ali ako neko hoće da kaže je ovo ovde, ovaj papir, predlog odluke teror poslaničke većine, nije iskren, ne govori istinu. Da li želi da se predstavi kao žrtva? Možda. Da li hoće da kaže da nisu bili izbori, da kažu da je diktatura? Možda i to, ali barem neka pravila, koja su ustanovljena u ovom parlamentu mnogo pre nego što sam ja ušao ovde, nego što je kolega ušao, poštujte, jer su dobra pravila. Imamo dobar predlog odluke o izboru članova odbora, odnosno skupštinskih radnih tela, a koji je postignut na osnovu dogovora.Izvinite, ako se nešto dogovorimo, pa onda za par dana kažete – dogovora nije bilo, nemam više obavezu ni taj dogovor koji sam imao sa vama da poštujem, ni da vas pozovem na sledeće razgovore, jer se dogovaramo kao ozbiljni ljudi. ljudi. Neće nikome SNS ovde da otima ništa, šta je ko dobio, dobio je na izborima. Broj članova odbora određuje broj poslanika, broj predsednika neki dogovor, ali to su pravila koja postoje. Zahvaljujem.Na listama nema prijavljenih, a po Poslovniku, ću dati Zoranu Živkoviću poslaniku, to posle ovlašćeni, posle govornika, zapamtila sam sve, ne brinite ništa.Zoran Živković, zato što ima nešto da kaže, jer je sebe našao na spisku predloženih, a ne slaže se sa tim. Izvolite. Dva minuta. Hvala lepo. U predlogu u Odboru za kontrolu službe bezbednosti, pominje se i moje ime, kao zamenika člana. To je izmena u odnosu na na dogovor koji je postojao i na koji sam ja pristao. Pošto je ovo izvršeno bez moje saglasnosti, ja vas molim da moje ime skinete iz ovoga predloga odluke. Hvala. se slažem, šef poslaničke? Dobro.Neka uđe u zapisnik, da iz dela odluke, pod brojem 19, Odbor za kontrolu službi bezbednosti, redni broj 8. za zamenika člana Zoran Živković - brisati i sa tom izmenom ćemo ići na glasanje, a poslanička grupa DS će nam dostaviti za neku od narednih sednica dopunu.Po

Dame i gospodo narodni poslanici, niko u ovoj Narodnoj skupštini ne sme biti neprikosnoven i svako mora biti spreman da podnese sve što se na njegov račun izrekne, pa makar to bila ili ne bila, istina.Ja sam izneo primedbe na predlog parlamentarne većine koji se tiče poslanika Igora Bečića, iznoseći konkretne argumente, zašto taj predlog nije moralno valjan. I predstavnik te poslaničke grupe je preskočio izjašnjenje, prećutao izjašnjenje.Da li sam u pravu kada sam rekao da Igor Bečić ima sumnjivu diplomu, odnosno protivpravno stečenu diplomu, odnosno lažnu diplomu? I da li sam slagao kada sam rekao da je Igor Bečić, visokog italijanskog državnika nazvao Džordžom Martadelom, ovde u Skupštini?

Aleksandar Martinović se opredelio za drugi metod, udri po ličnosti oponenta, da ne bi morao dokazivati neistinitost njegovih reči, jer ih inače ne možeš

da sam ja nekada bio denuncijant službe državne bezbednosti, ili saradnik, ili špijun, kako god. Taj dokument ne postoji, ali postoji knjiga koju su štampali Franjevački Fratri, na Širokom Brijegu, gde je samo ukucano moje ime da sam i ja bio jedan od njih i to 1979. godine, kada sam bio politički nepodoban da služim školu rezervnih oficira.Jak argument je izneo ovde Aleksandar Martinović, ali je imao mnogo jače argumente. Ja sam suđen na osam godina zatvora zbog kontrarevolucionarnog ugrožavanja osnova društvenog poretka, na četiri godine zatvora zbog neprijateljske propagande, više puta krivično i prekršajno, više od 20 puta zbog nasilničnog ponašanja, narušavanja javnog reda, mira itd. To su bili mnogo jači argumenti kojim je on mogao opovrgavati moju kandidaturu za mesto u ovom odboru, pa se čudim što ih nije izneo.Ima još jačih argumenata, 50 obimnih tomova, od po 1000 strana iznose dokazi Haškog tužilaštva, da sam ja ratni zločinac i zločinac protiv čovečnosti.

dokumenta Haškog tužilaštva su mnogo verodostojnija od onoga što su Franjevački fratri tamo mašinom ukucali i ništa više i nikakvog drugog pokazatelja. Dakle, trebalo se pozvati na Haška dokumenta. Ja sam optužen za ubistvo više od 5000 ljudi, civila, ratnih zarobljenika, a vi ste pristali da budem član ovog odbora i ja sam vam zahvalan. Mogli ste me osporavati, ali ne možete sada glupošću osporavati moju argumentovanu primedbu da Igor Bečić ne zaslužuje da bude član ovog odbora ili ne daj Bože njegov predsednik.Ja imam vrlo kompromitantnu prošlost. Videli ste koliko sam puta bio u zatvoru, osuđivan, kažnjavan, izbacivan sa posla, sa fakulteta, iz ovoga, iz onoga i ta moja kompromitantna može biti uzrok različitih frustracija. Ja sam tu doživljavao frustracije, 12 godina u zatvoru ne može proći bez frustracija, ali opet moje frustracije nisu bile tako jako kao frustracije Aleksandra Martinovića u detinjstvu jer su ga svi vukli za uši…

dalje širili raspravu o tome, Savez za nacionalnu bezbednost izdaje sertifikat o izvršenoj bezbednosnoj proveri svakog člana odbora. U prošlom sazivu smo imali i poslanike koji su dobile negativno mišljenje, tako da ne moramo mi da trošimo

Član 108. u vezi člana 106. U članu 108. gospođo Gojković se kaže da o redu na sednici Narodne skupštine se stara predsednik Narodne skupštine, odnosno vi. U članu 106. stav 2. kaže da niko ne može da prekida govornika, niti da ga opominje, osim predsednika Narodne skupštine, a u stavu 3. za vreme govora narodnih poslanika ili drugih učesnika u pretresu nije dozvoljeno nije dozvoljeno dobacivanje, odnosno ometanje govornika na drugi način, ako i svaki drugi postupak koji ugrožava slobodu govora.Molim vas da u skladu sa članom 108. i vašom dužnošću da se starate o redu na sednicama Narodne skupštine, da se ovaj Poslovnik primenjuje skladno prema svim narodnim poslanicima i jednako, kao što ste obećali kada ste izabrani za predsednika Narodne skupštine.Ne može da se član 106. tumači svojevoljno i da kažete da neko može da dobacuje i da ometa govornika, ako je u njemu jasno propisano da ne može biti dobacivanja niti ometanja govornika. Ako to važi za poslanike opozicije, treba da važi i za poslanike vladajuće većine, pa vas molim da taj član 106. primenite i na poslanika Martinovića i na sve druge koji dobacuju za vreme govora poslanika opozicije.

Povreda člana 107, povreda dostojanstva Skupštine.Molim vas, gospođo predsednice, da povedete računa o tome da se više ne desi da se jedni drugima obraćaju sa nadimcima, već sa imenom i prezimenom, jer to može da izazove jako ružnu praksu.Svi smo mi ovde ljudi koji smo prepoznatljivi po imenu i prezimenu. Imamo neke svoje nedostatke, mane i vrline, ali mislim da je velika greška što je gospodin Šešelj, kome se obraćam kao gospodin, to uradio. Ne znam kako bi se on osećao kada bi se ja njemu obratio sa „nosonja“ ili „škembonja“, ali to su atributi koji odgovaraju njegovom fizičkom

Nije, nije. Pozvao se na dostojanstvo Skupštine. Ja sam vas prekinula kada ste počeli da koristite uvredljive

Dame i gospodo narodni poslanici, gospodin Šešelj može da mi kaže šta god želi, ne može apsolutno da me uvredi, niti može da me iznervira. Priznajem i da se klempav i da sam glupav, i da sam debeo i može da mi kaže šta god želi. Ja se na to neću osvrtati i što se mene tiče neka nastavi do mile volje da me vređa. Mene da iznervira ne može.Hoću samo da kažem dve stvari. Gospodine Šešelj, ne znam šta su radili Franjevci na Širokom Bregu, ali znam da je ovo vaša fotografija, članska karta UDBA. Pošto vi volite da kažete kako vašu argumentaciju potkrepljujete nekim dokumentima, evo ja sam našao jedan dokument, članska karta, vaša fotografija i mislim, gospodine Šešelj, da to što ste bili saradnik Centra državne bezbednosti u Sarajevu vas u stvari kvalifikuje da budete član Odbora za kontrolu službe bezbednosti. Ko bolje od vas zna kako funkcionišu

gospodin Igor Bečić poseduje sertifikat za pristup tajnim podacima, stepena „državna tajna“ koji je izdat od strane Kancelarije saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka 23. aprila 2015. godine. Poslanička grupa SNS je smatrala da gospodin Igor Bečić apsolutno ispunjava sve poslovničke uslove, sve političke, sve pravne uslove da bude član Odbora za kontrolu službe bezbednosti, sviđalo se to nekome ili ili ne.Dakle, dokument postoji. Gospodin Igor Bečić ima sertifikat da može da pristupa tajnim podacima i to sa stepenom „državna tajna“ i mi smatramo da u kandidaturi gospodina Igora Bečića za člana ovog odbora ne postoji apsolutno ništa sporno. Hvala.Zaključujem jedinstveni pretres.Pošto je Narodna skupština obavila jedinstveni pretres, a pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, na osnovu člana 24. Poslovnika Narodne skupštine, o Predlogu odluke o izboru članova i zamenika Narodna skupština odlučuje u celini javnim glasanjem. Članovi i zamenici članova odbora su izabrani ako osvoje većinu glasova od ukupnog broja narodnih poslanika.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, u

Poslovnika.Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem Prvu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije.Imam jedno obaveštenje za

je prva sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja za sredu 22. jun u 12,00 časova u sali dva u ovoj zgradi. Sazvana je prva sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo za sredu 22. jun sa početkom u 12,30 časova u sali i sazvana je prva sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu sa početkom u 13,00 časova takođe u sali dva. Hvala.